Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik, politički sustav i Odbor za ljudska prava. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Antun Palarić, državni tajnik Središnjeg ureda za upravu. Evo pred vama je Konačni prijedlog Zakona o financiranju političkih stranaka koji je u ovom drugom čitanju čak i naziv promijenio. On se sada prema našem prijedlogu zove Konačni prijedlog Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata jer smo ovim Zakonom htjeli obuhvatiti sve moguće situacije koje će se pojaviti u političkom životu, u izborima za izbor Predsjednika Republike, zastupnika u Hrvatskom saboru i članove predstavničkih tijela jedinica područne, odnosno lokalne samouprave. Ovaj Zakon je i prije upućivanja u raspravu temeljito raspravljen na okruglim stolovima. O njemu su dali mišljenje i stručnjaci Europske komisije. Raspravljen u prvom čitanju, mi smo za drugo čitanje znatno poboljšali tekst na način da smo detaljnije uredili nezavisne liste i kandidate, na način da smo omogućili dobrovoljni rad stranačkih volontera, da smo propisali oštre sankcije za možebitni politički reket. Te svakako i da smo pooštrili mogućnost upotrebe sredstava koje koriste državni dužnosnici u obavljanju svojih redovitih poslova. Dakle, u kampanjama se neće smjeti koristiti službeni automobili, oprema i tehnika koja je dužnosniku stavljena na raspolaganje, osim ako je riječ o štićenim osobama. Ovo je vrlo važan Zakon, ovo je veliki korak naprijed u borbi protiv korupcije i u demokratizaciji društva i ja sam uvjeren da će Hrvatski sabor podržati donošenje ovog Zakona. Hvala lijepa. lijepo, gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ovaj Zakon smo zapravo već podržali i u prvom čitanju i istakli smo njegovu veliku važnost i to je jedan zakon koji imamo obvezu donesti po Nacionalnoj strategiji borbe protiv korupcije. Pohvalili smo naravno način na koji se zakon donosi, prije nego što je došao u redovnu saborsku proceduru, organiziran je jedan okrugli stol gdje se i stručna i ostala javnost Republike Hrvatske mogla upoznati sa nacrtom i Prijedlogom ovog Zakona. Mnoge i brojne primjedbe koje su tamo istaknute ugrađene su u ovaj Zakon, a kao što vidimo između, u ovom razmaku između prvog i drugog čitanja, Zakon je također prihvatio i one argumente koji su istaknuti u prvoj raspravi. I stoga vidimo da je Zakon i promijenio naziv tako da se sada više ne zove samo Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata nego znači obuhvaća i financiranje nezavisnih lista i kandidata. Stoga, Hrvatska demokratska zajednica podržava ovaj Zakon. Smatramo da je dobar, da je jasan i ono što je njegova, ja bih rekao, najveća pozitivna strana je da imamo sada da ne postoje anonimni donatori nego naprosto svatko tko želi pomoći određenu političku stranku to mora biti sa imenom i prezimenom tako da naši građani, naši birači točno vide tko je iza koje političke stranke stoji. I s te strane Hrvatska demokratska zajednica, kažem, podržava ova rješenja, nadzor nad financiranjem političkih stranaka, nadzor nad financijskim poslovanje političkih stranaka, provode Ministarstvo financija i Državni ured za reviziju. Također sva ova poboljšanja koja su ugrađena u ovo drugo čitanje, u ovaj Konačni prijedlog podržavamo i Hrvatska demokratska zajednica pruža potporu ovom Zakonu.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, državne tajnice, gospođo ministrice, kolegice i kolege. Upravo je ovo jedan veliki i bitan doprinos koji zahtijeva zapravo uređenje zakonodavstva koje je primjereno normativi i praksi europskih zemalja, a to je financiranje političkih stranaka. Nomotehnički doista dotjeran do krajnjih granica, utvrđeno je kako i na koji način će se financiranje provesti. Iz prvog čitanja drago mi je što je predlagatelj uvažio niz dobrih i korisnih sugestija, a u prvom redu i sam Zakon o financiranju političkih stranaka. Sad je u prijedlogu Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, što je obuhvaćeno sve ono što može obuhvatiti kad se izađe na izbore. Vrlo važan između ostalog je i glava "Nadzor i financijsko poslovanje političkih stranaka". Nadzor provodi Državni ured za reviziju i Ministarstvo financija, Porezna uprava kako bi se u tom segmentu društveno-političkog života uvelo jedno doista strogo financijsko poslovanje i jedan doista dobar red. Zato se i kaže da ovaj bitan doprinos. Stranke mogu imati donacije pri čemu pozitivni propisi Republike Hrvatske ne nameću ograničenja u smislu ovih svih dosadašnjih odredbi. Stoga ovaj Zakon treba čim prije donijeti i uvrstiti u listu zakona hrvatskog pravnog sustava. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. Iscrpili smo raspravu. Da li želi zaključno u ime Vlade? Ne. Zaključujem raspravu. Odlučivat će se o svim ovim točkama dnevnog reda u petak najvjerojatnije, a sada prekidam sjednicu. Sjednica se nastavlja u 9 i 30 sati. Molim zastupnike da dođu i donesu ključiće za glasovanje